продължаваме днешното пленарно заседание. Моля, квесторите, поканете народните представители в залата! Преди почивката Ви беше представен § 6 по вносител, който става § съответните корекции, както бяха направени от народния представител Данаил Кирилов от парламентарната трибуна.

в чл. 7 ал. 2 се изменя така: „(2) Обявленията, за които със Закона за концесиите е предвидено публикуване, се обнародват в интернет страницата на „Държавен вестник“.“ Уважаеми

като т. 11 се изменя така: „11. в чл. 73 думата „предоставянето“ се заменя с „възлагането“, а думите „или по договор за публично частно партньорство“ се заличават.“

става § 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 17, като в т. 1, буква „а“ след думата „концесия“ се добавя „за добив на подземни богатства“, след думата „проучване“ се добавя „или за проучване“, а в т. 2, буква „а“ след думата „проучване“ се добавя „или за проучване“.

2. В чл. 14, ал. 1 т. 10 се изменя така: „10. изпълнява правомощията на концедент при възлагане на концесии за недвижими културни ценности – държавна собственост;“. 3. В чл. 17:

4. Член 86 се изменя така: „Чл. 86. (1) За недвижимите културни ценности – държавна и общинска собственост, може да се възлага концесия при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване изискванията на този закон. закон. (2) При възлагане и изпълнение на концесия за недвижима културна ценност се спазват режимите за опазване на културната ценност, както и условията за провеждане на интегрирана консервация. (3) Обект на концесия може да бъде една или повече единични или групови културни ценности или части от тях. (4) Концедентът определя концесионна територия, която покрива териториалния обхват на обекта на концесията, доколкото включените в този обхват имоти са държавна, съответно общинска собственост. Към обекта на концесията като принадлежност може да се включи и поддържаща зона, която представлява територия, необходима за извършване на дейностите по концесията, доколкото включените в нея имоти са държавна, съответно общинска собственост. (5) Концесионната Концесионната територия и площта на поддържащата зона се определят с подробен устройствен план при спазване на режимите за опазване на конкретната недвижима ценност.“ 5. Член 87 се изменя така: „Чл. 87. (1) При концесия за недвижима културна ценност може да се извършва строителство на техническа инфраструктура, сгради или съоръжения върху концесионната територия и/или върху поддържащата зона. (2) Строителство може да се извършва само ако е съвместимо с режимите за опазване на съответната недвижима културна ценност и е необходимо за дейностите по концесията. (3) Когато изпълнението на строителство се възлага от концедента, концесията се определя като концесия за строителство и концедентът определя вида и обема на строителството и изискванията относно изпълнението му. (4) Независимо от предмета на концесията, при изпълнението на концесионния договор концесионерът може да поставя върху концесионната територия и върху поддържащата зона преместваеми обекти, свързани с изпълнението на концесията при спазване изискванията на този закон.“ 6. Член 89 се изменя така: „Чл. 89. (1) При извършване на подготвителните действия и в комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност участва най-малко един представител на НИНКН, а когато обектът на концесията включва и археологически недвижими културни ценности – и представител на Националния археологически институт и музей при БАН (НАИМ при БАН). (2) Процедура за определяне на концесионер на концесия за недвижима културна ценност се открива след положително становище относно спазване на изискванията на този закон от НИНКН, а за археологическите недвижими културни ценности – и от НАИМ при БАН. Към искането за изразяване на становище концедентът прилага обосновката на концесията.“ 7. В чл. 90: а) в ал. 2 думите „територията на концесионния имот“ се заменят с „концесионната територия“; б) алинея 3 се изменя така: „(3) Концесията се предоставя за срок до 20 години. Когато концесията е за ползване, срокът на концесията може да бъде продължен до 15 години, ако не се установи по надлежния ред неизпълнение на задълженията по концесионния договор. може да бъде продължен до 15 години, ако не се установи по надлежния ред неизпълнение на задълженията по концесионния договор. Когато концесията е за строителство или за услуги, изменението на концесионния договор, включително на срока на концесията, може да се извършва само при условията и по реда на Закона за концесиите.“

Няма изказвания. Първо подлагам на гласуване редакционното допълнение към § 14, както беше представено то от народния представител Анна Александрова от парламентарната трибуна. Гласували

1. В чл. 3 думите „уреждат съгласно изискванията“ се заменят с „възлагат на концесия за ползване при условията и по реда“. 2. В чл. 8 думите „договора за концесия“ се заменят с „концесионния договор“, а думите „особеното право“ се заменят с „правото“.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24: „§ 24. В Закона за обществените поръчки се правят следните изменения: 1. В § 2 от Допълнителните разпоредби, в т. 47, буква „а“ след думата „концесиите“ се добавя „или на Закона за подземните богатства“. 2. Параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби се отменя.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 25: „§ 25. В Закона за общинската собственост

9: аа) в текста преди т. 1, в изречение първо след думата „приема“ се добавя „план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и“, а в изречение трето думите „раздела за общински публично-частни партньорства програмата за реализация на общинския план за развитие“ се заменят с „плана за действие за общинските концесии“; бб) в т. 2 думите „за публично-частно партньорство или за предоставяне на“ се заменят с „както и за възлагане чрез“;

„ползване или“ се добавя „възложени“, а думите „а в случаите на публично-частно партньорство - за сметка на определения в договора партньор“ се заличават. 3. В чл. 51а: 51а: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, след решение на общинския съвет.

5. В чл. 54 думите „съответно предоставят“ се заличават, след думата „поръчки“ се добавя „и на“, а думите „или Закона за публично-частното партньорство“ се заличават. 6. В § 1 от Допълнителните разпоредби т. 9 се отменя.

се правят следните изменения и допълнения: 1. Член 5 се изменя така: „Чл. 5. (1) В случаите на продажба на акции чрез публично предлагане Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или общинските съвети възлагат след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка. сделка. (2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители.” 2. В чл. 22а, ал. 2 се създава изречение второ: „На Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да се възлагат и други функции, определени със закон.“

банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.”; б) в ал. 5 след думата „неустойки” се добавя „и/или вземания за цена”, а след думата „решение” се добавя „или, за които е издаден изпълнителен лист”.

ал. 2 т. 2 се отменя. 4. В чл. 20, ал. 3 се създава изречение второ: „Министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага концесии за републиканските пътища и за пътните съоръжения – държавна собственост (мостове и тунели).“ 5. В чл. 21, ал. 3 т. 6 се изменя така: „6. подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при извършване на подготвителните действия и осъществяване на контрола по изпълнение на концесионните договори за републикански пътища и за пътни съоръжения – държавна собственост (мостове и тунели);“.

основата на публично-частно партньорство“ се заличават. 2. Точка 35 се изменя така: „35. изпълнява правомощията на концедент за морските плажове и организира, и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са предоставени на концесия;“.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30, който става § 33: „§ 33. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 7: а) в ал. 1 изречение първо се изменя така: „Морските плажове или части от тях с прилежащата им акватория се управляват и поддържат чрез възлагане на концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите и при спазване на изискванията на този закон.“, създава се ново изречение второ: „Срокът на концесията е до 20 години.“, а досегашното изречение второ става изречение трето; трето; б) алинея 2 се изменя така: „(2) С концесията за морски плаж на концесионера се възлага да извършва дейностите по осигуряване на водното спасяване, по обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, наричани по-нататък „задължителни дейности“. Концесионерът осигурява свободен и безплатен достъп на морския плаж и поставя указателни табели със схеми на отделните зони и условията на концесията.“; в) създават се нови алинеи 3 и 4: „(3) Концесионерът заплаща на концедента концесионно концесионно възнаграждение при условията на Закона за концесиите. (4) Морските плажове или части от тях, които не са предоставени на концесия, се управляват от министъра на туризма.“; г) алинея 5 се изменя така: „(5) Министърът на туризма може да отдава морските плажове по ал. 4 или части от тях под наем за срок до 5 години, при условие че прогнозната стойност на приходите на наемателя не е по-голяма от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. Наемателят на морски плаж е длъжен да извършва задължителните дейности и да заплаща наемна цена. Отдаването под наем се извършва чрез търг при условията и по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.“; д) в ал. 7 думите „които не са предоставени на“ се заменят със „за които не е възложена“, след думите „концесия или“ се добавя „не са отдадени“ и думите „официалната интернет страница“ се заменят с „интернет страницата“; е) в ал. 8 се създават изречения второ и трето: “Схемата се представя в срок до 31 април на съответната година. Извършването на водноспасителната дейност се възлага от министъра на туризма и/или от областния управител чрез обществена поръчка.“; ж) алинея 9 се изменя така: „(9) Морските плажове с прилежащата им акватория в границите на защитените територии по приложение № 2 към Закона за защитените територии, както и морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението, не може да се възлагат на концесия или да се отдават под наем.“;

Министърът на туризма изпълнява правомощията на концедент, открива търговете за отдаване под наем, сключва и контролира изпълнението на наемните договори за морски плажове.“; б) в ал. 2 навсякъде думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“, а думите „чл. 81 от“ се заличават; в) в ал. 3 думата „плащане“ се заменя с „възнаграждение“.

а думите „гаранции, обезщетения и от продажба на документации за участие“ се заменят с „гаранции и обезщетения“; в) алинея 3 се отменя. г) алинея 5 се изменя така: „(5) Финансирането на дейностите по възлагане на концесии за морски плажове се извършва съгласно Закона за концесиите.“ 5. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1 се отменя.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 34: „§ 34. В Закона за устройство на територията се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 131, ал. 1 думите „собствениците и носителите на ограничени вещни права“ се заменят със „собствениците, носителите на ограничени вещни права и концесионерите“, а думите „както и лицата, на които е предоставена концесия“ се заличават. 2. В чл. 134, ал. 2, т. 6 накрая се добавя

1. Заглавието се изменя така: „Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда, както и при възлагане на концесия“. 2. Алинея 1 се изменя така: така: „(1) Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в случаите на отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем или аренда. Трудовото правоотношение с работник или служител не се прекратява и при възлагане на концесия, в предмета на която са включени дейности, които са свързани с характера на работата предмет на трудовия договор, или обектът, в който се намира мястото на работа, е включен в обекта на концесията.“ 3. В ал. 4 думата „концесия“ се заменя с „на концесионния договор“.“ Комисията предлага да се създаде нов § 37: „§ 37. В Закона за опазване на околната среда в чл. 36, ал. 2, т. 3 думата „предоставяне“ се заменя с „възлагане“.“ По § 34 – предложение от народния представител Чавдар Георгиев и група народни представители. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя,

става § 38: „§ 38. (1) Законът влиза в сила в тримесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на: 1. член 45, ал. 5, който влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в „ Държавен вестник“;

услуга (секторни дейности) 1. Дейности, свързани с газ и топлинна енергия: а) предоставяне или експлоатация нa фиксирани мрежи зa обществени услуги във връзкa с производството, преносa или разпределението нa газ или топлиннa енергия; б) снабдяване нa такивa фиксирани мрежи с газ или топлиннa енергия. Снабдяването с газ или топлиннa енергия нa фиксирани мрежи зa обществени услуги не се приема за дейност по т. 1, когато са изпълнени следните условия: аа) производството нa газ или топлиннa енергия е неизбежнa последицa от извършването нa дейност, различнa от посочените в т. 1 или в т. 2 и 3; бб) снабдяването на обществената мрежа цели само икономическата експлоатация на такова производство и не възлиза на повече от 20 на сто от оборота на производителя, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година. Снабдяването включва генерирането/производството, търговията на едро и търговията на дребно с газ и не включва производството на газ под формата на добив. 2. Дейности, свързани с електроенергия: а) предоставянето или експлоатацията на фиксирани мрежи за обществени услуги във връзка с производството, преноса или разпределението на електроенергия; б) снабдяването с електроенергия нa такивa фиксирани мрежи. Снабдяването с електроенергия включва генериране/производство, търговия на едро и търговия на дребно с електроенергия. Снабдяването с електроенергия нa мрежи зa обществени услуги не се приема за дейност по т. 2, когато са изпълнени следните условия: аа) производството на електроенергия се осъществява поради това, че потреблението й е необходимо за извършването на дейност, различна от посочените в т. 1-3; бб) снабдяването на обществената мрежа зависи само от собственото потребление на производителя и не надвишава 30 на сто от съвкупното му производство на енергия, като се взема предвид средната стойност за предходните три години, включително текущата година. 3. Дейности във година. 3. Дейности във връзкa с предоставяне или експлоатиране нa мрежи зa обществени услуги в областтa нa автоматизираните транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния транспорт или въжените линии. По отношение на транспортните услуги се счита, че съществувa мрежa, когато услугатa се предоставя при експлоатационни условия, установени от компетентен орган, като могат да включват условията относно обслужваните маршрути, капацитета, който трябва дa бъде наличен, или честотатa нa услугатa. 4. Дейности, свързани с експлоатацията на географски район, с цел осигуряване на летища и морски

пощенски услуги; б) „услуги, различни от пощенски услуги“ са услуги, за които не са изпълнени условията по чл. 130 от Закона за обществените поръчки, и ако те се предоставят от субект, който предоставя и услуги по буква „а“. За целите на настоящото приложение: аа) „пощенска пратка“ е адресиранa пратка в окончателната форма, в която тя се пренася, независимо от теглото; освен кореспондентските пратки, тези пратки включват и книги, каталози, вестници, периодични издания и пощенски колети, съдържащи стоки със или без търговска стойност, независимо от теглото; бб) „пощенски услуги“ са услуги, които се състоят в събирането, сортирането, пренасянето и доставката на пощенски пратки, независимо дали попадат в обхвата на универсалната пощенска по смисъла на Закона за пощенските услуги, или извън нейния обхват; вв) „други услуги, различни от пощенски услуги“ са услуги, предоставяни в следните области: - услуги за обслужване на

Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на Приложение № 4: „Приложение № 4 към чл. 26 Дейности или договори, включващи строителство или услуги, за които не се прилага този закон Раздел I Списък на изключенията от приложното поле на закона 1. Договори за услуги, изпълнявани от икономически оператор въз основа на изключително право. Правото е изключително, когато е възникнало по силата на нормативен или административен акт в съответствие с правилата за достъп до пазара, определени от Договора за функционирането на Европейския съюз, и с правото на Европейския съюз, с който възможността за упражняването на определена дейност е ограничена до един икономически оператор. 2. Договори за въздухоплавателни услуги, основани на издаването

относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, или за концесии за обществени услуги за пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт

с: а) международно споразумение, сключено в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз между Република България и една или повече трети държави или техни подразделения, за строителство, доставки или услуги, предназначени за съвместна реализация или експлоатация на проект от подписалите

приложимите процедури за възлагането й. 4. Договори в областите отбрана и сигурност а) за които се прилагат специални процедурни правила: аа) съгласно международно споразумение или договори, сключени от Република България самостоятелно или с други държави – членки на Европейския съюз, с една или повече трети държави; бб) определени с международно споразумение или договори, свързани с разполагане на войски и отнасящи се до предприятия на държава – членка на Европейския съюз или на трета държава; вв) на международна организация, която извършва покупки за свои цели, или за концесии, които трябва да се възложат от държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с тези правила; б) за които прилагането на закона е свързано с предоставяне от Република България на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси в областта на сигурността или при които възлагането и изпълнението на концесията са обявени за поверителни или трябва да се придружават от специални мерки за сигурност съгласно действащото законодателство с оглед защита на основни интереси на сигурността на държавата; в) които са възложени в рамките на програма за сътрудничество съгласно чл. 149, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки; г) които са възложени от Република България на друга държава – членка на Европейския съюз, във връзка със: със: аа) строителство и услуги, които са пряко свързани с военно оборудване или с оборудване, свързано с класифицирана информация; бб) строителство и услуги, специално предназначени за военни цели или за целите на защита на класифицирана информация; д) които са възложени в трета държава и изпълнявани при разполагането на сили извън територията на Европейския съюз, когато оперативните нужди налагат сключването на тези договори с икономически оператори, установени в зоната на операциите; е) при които защитата на основните интереси на Република България в областта на сигурността не може да се гарантира чрез мерки с по-малка степен на намеса, например чрез налагане на изисквания, насочени към защита на поверителния характер на информацията, която концедентът предоставя в хода на процедура за възлагане на концесия съгласно предвиденото в този закон. 5. Договори за услуги за: а) придобиване или наемане, независимо с какви финансови средства, нa земя, съществуващи сгради или другa недвижимa собственост или на правa върху тях; б) придобиване, разработка, или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначени за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, които се възлагат от доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги, или концесии за програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат на доставчици на радиоуслуги или аудио-визуални медийни услуги; в) арбитражни и помирителни услуги; г) правни услуги, свързани със: аа) представителство на клиент от адвокатско дружество или от адвокат в арбитражна или помирителна процедура в държава – членка на Европейския съюз, трета държава или пред международна арбитражна или помирителна инстанция, или в производство пред съд, юрисдикция или публичен орган на държава – членка на Европейския съюз, или трета държава, или пред международен съд, юрисдикция или институция; бб) предоставяне на правни съвети от адвокатско дружество или от адвокат при подготовката на производство по буква „aа“, както и предоставяне на правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на производствата по буква „aа“; вв) удостоверяване и заверяване на документи, които задължително се извършват от нотариус; гг) предоставянето им от лица, определени от съд или компетентен орган, или по силата на закон, като изпълнението на услугите е под надзора на съда или на компетентния орган; дд) упражняването на функции на държавна власт, включително услуги по съдебното изпълнение, предоставяни от съдия-изпълнител; д) при финансови услуги във връзка с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти по смисъла на чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, услуги на централните банки и операции, извършвани с Европейския инструмент за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност; е) заеми, независимо от това дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти; ж) услуги, свързани с гражданска отбрана, гражданска защита и предотвратяване на опасности, които се предоставят от юридически лица с нестопанска цел и попадат в обхвата на кодове 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 и 85143000-3 по CPV, с изключение на услугите за превоз на пациенти с линейка; з) услуги, свързани с политически кампании, попадащи в обхвата на кодове 79341400-0, 92111230-3 и 92111240-6 по CPV, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания. 6. Договори за услуги за организиране на лотарии, попадащи в обхвата на код 92351100-7 по

електронни съобщителни услуги по смисъла на § 1, т. 39, съответно т. 40 от допълнителните разпоредби на Закона за електронните съобщения. 8. Договори за концесия, които, независимо от предмета им, се възлагат от концедент на юридическо лице, за което са налице едновременно следните условия: а) концедентът сам, или съвместно с един или повече други концеденти, упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена; б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице е формирана от изпълнението на дейности, възложени от концедента или от негови обособени структури, или от други юридически лица, контролирани от концедента; в) в юридическото лице няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице. лице. 9. Договори за концесия, които, независимо от предмета им, са сключени между двама или повече концеденти, когато са изпълнени едновременно следните условия: а) с договора се установява или се осъществява сътрудничество между страните, за да се гарантира, че задълженията им за предоставяне на услуги в полза на обществото се изпълняват с оглед постигането на общи за тях цели; б) сътрудничеството се ръководи единствено от съображения, свързани с обществения интерес; в) през последните три години участващите концеденти са извършвали на свободния пазар по-малко от 20 на сто от дейността, свързана със сътрудничеството. 10. Договори за концесия, възложени на юридическо лице по т. 8 от двама или повече концеденти, при условие че съвместното предприятие е създадено за извършване на съответната дейност – предмет на концесията, за срок най-малко три години и че учредителният акт на съвместното предприятие предвижда учредилите го концеденти да запазят участието си в него най-малко за същия срок. „Раздел II – Специални правила при прилагането на някои от изключенията”. 1. В случаите по т. 8, буква „а“ от Раздел I: а) концедентът упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена, когато има решаващо влияние върху стратегическите цели и значимите решения на това юридическо лице. Такъв контрол може да бъде упражняван и от друго юридическо лице, което е контролирано по същия начин от концедента; б) концедентите упражняват върху дадено юридическо лице съвместен контрол, когато са изпълнени едновременно следните

върху стратегическите цели и значимите решения на юридическото лице; вв) юридическото лице няма интереси, които са в противоречие с интересите на контролиращите концеденти. 2. В случаите по т. 8 и 9 от Раздел I при определяне на процента от дейността се взема предвид средният общ оборот или друг подходящ показател, който измерва изпълнението на дейността датата нa създаване или на започване на дейността на юридическото лице или концедента или поради реорганизация на дейността му няма данни за оборота или когато тези данни вече не са актуални, е достатъчно да се докаже, че способът за измерване на дейността е достоверен, по-специално чрез неговата бизнес програма. 4. Когато отпадне някое от условията, необходими за сключване на договор по т. 8 и 9 от Раздел I, договорът се прекратява със сключването по реда на този Закон на нов договор със същия предмет. В този случай концедентът открива нова процедура за определяне на концесионер в 6-месечен срок

Приложение № 6 – Минимално съдържание на обявлението за концесия” Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 6, като в точки 1, 3 и 14 думите „адрес на електронна поща“ се заменят с „електронен адрес“, а в т. 3 думите „чл. 76, ал. 5 – указание за начина, по който може да се получи достъп до заличената част от документацията за концесията“ се заменят с „чл. 78, ал. 6 – условията и редът, по които икономическите оператори може да получат достъп до заличената информация“.” Приложение № 7. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 7 като в т. 1 и 2 думите „адрес на електронна поща“ се заменят с „електронен адрес“. Приложение № 8 към чл. 75, ал. 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 8 като в точки 1, 2 и 20 думите „адрес на електронна поща“ се заменят с „електронен адрес“. Приложение № 9 към чл. 141, ал. 3.

Благодаря, госпожо Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, № 602-01-63, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2015 г., приет на първо гласуване на 14 декември 2016 г.”

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение от народния представител Данаил Кирилов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля за процедура за допуск в пленарната зала по отношение на на този Законопроект на заместник министъра на правосъдието госпожа Петя Тянкова и председателя на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2: „§ 2. В чл. 10 се създава ал. 3: „(3) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от заместник-председателя.“

ЦАЧЕВА: Изказвания по параграфи с номера от 2 до 5 включително по доклада на Комисията има ли? Няма. Гласуваме анблок.

Параграф 5

от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.)

1, НБПП формира преценката си за предоставяне на правна помощ, като взема предвид обстоятелствата по чл. 23, ал. 3, установени с документи от съответните компетентни органи и съобразно определения за страната размер на линията на бедност.“

„Чл. 30а. Националният телефон за правна помощ е форма за предоставяне на консултация на физически лица при облекчени условия извън общия ред за предоставяне на правна помощ по чл. 25, ал. 2. Чл. 30б. Дейността на Националния телефон за правна помощ се администрира от НБПП. Чл. 30в. Условията и редът за дейността на Националния телефон за правна помощ се определят с вътрешни правила, утвърдени с решение на НБПП.

по чл. 37, ал. 1. Раздел ІІ – Регионален център за консултиране Чл. 30ж. Регионалният център за консултиране е форма за предоставяне на консултация на физически лица при облекчени условия извън общия ред за предоставяне на правна помощ по чл. 25, ал. 2. Чл. 30з. Регионален център за консултиране може да бъде открит с решение на съответния адвокатски съвет. Чл. 30и. Дейността на Регионалния център за консултиране се администрира от НБПП и от съответния адвокатски съвет. Чл. 30к. Дейността на Регионалния център за консултиране, условията и редът за предоставяне на консултации се определят с вътрешни правила, утвърдени с решение на НБПП. Чл. 30л. Право на консултация в Регионалния център за консултиране имат физически лица, чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност. При отказ на консултация заинтересованото лице може да подаде молба до НБПП по реда на чл. 25, ал. 2. Чл. 30м. Консултации в Регионалния център за консултиране се предоставят от адвокати, вписани в НБПП и определени с решение на адвокатския съвет. Чл. 30н. Предоставените консултации в Регионалния център за консултиране се удостоверяват с писмен отчет на адвоката по образец, утвърден от НБПП и заверен от адвокатския съвет. Чл. 30о. Заплащането за консултациите, предоставени в Регионалния център за консултиране се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 37, Предложение от народния представител Данаил Кирилов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9. В чл. 33 се правят следните изменения: 1. В ал. 5 т. 2 се отменя. 2. В ал. 6 т. 2 се отменя.“

чл. 40 думите „доверителя или от подзащитния си“ се заменят с „лицето, на което е предоставена правна помощ“.“

ч. е краят на 5 часовия работен ден за всяко едно заседание, което започва в 12,00 ч., но тъй като има формално направено предложение, моля да го гласуваме.

Комисията предлага да се създаде § 13: „§ 13. Въвеждането на единната информационна система по чл. 8а се извършва в двугодишен срок от влизането в сила на този закон.

Разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт не се прилага за съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г.

2016 г., довършват 5-годишния мандат, за който са избрани. (3) Съдебните заседатели, избрани до 9 август 2016 г., които до влизането в сила на този закон са освободени предсрочно на основание чл. 69, ал. 1

След това подканване просто съм длъжна да Ви дам думата. Искате да му я дам, нали така? Така Ви разбрах. (Реплики от Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Бих искал да Ви уведомя за един дебат, който се проведе в Комисията по правни въпроси по отношение действието на чл. 12 по отношение на мандатите на директора на Националното бюро за правна помощ и Управителния съвет. Тъй като с чл. 12 ние удължаваме мандата на членовете в управителното тяло на Националния институт, дълго обсъждахме какъв би бил прочитът по отношение на заварените мандати. Сметнахме, че нормата на чл. 12 е достатъчно експлицитна, тоест ще се възприеме еднозначно от абсолютно всички органи по назначаване в смисъл, че удълженият 4-годишен мандат се се отнася и към заварените случаи, но между второ четене и зала отново този спор се възобнови. Тъй като този спор се възобнови и тъй като има очевидно известно съмнение по отношение на приложението на Закона към заварените мандати, аз си позволявам да направя следното предложение по отношение на § 13 – да се добави трето изречение в текста на § 13 13 в следния смисъл: „§ 3 относно чл. 12 от Закона се прилага и по отношение на заварените и недовършени мандати от момента на влизане в сила на Закона“. Смятам, че това ще ориентира еднозначно всички органи по назначаването при формиране и определяне точно, еднозначно мандатите на действащия Управителен съвет. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Реплики? Няма. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за допълнение на § 13. Гласуваме.

по доклада заедно с току-що приетото от нас допълнение в изречение трето, и § 14 по доклада на Комисията. Гласуваме.

Гласуваме предложение на Комисията.